Hvala lepa. Besedo ima državni sekretar Franc Kangler. Izvolite. **FRANC KANGLER:** Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Spoštovani gospod poslanec. Veliko stvari v vašem nastopu ste zavajali javnosti. In če smo že pri kadrovskih menjavah, pa povejte, zakaj je vaš minister Poklukar zamenjal generalnega direktorja policije, ko je prevzel funkcijo Veličkega. Povejte, zakaj je zamenjal generalnega direktorja Majheniča in imenoval Muženiča. Veste, v preteklosti se je veliko ministrov zamenjalo in se je tudi zamenjalo veliko direktorjev policije. In nam to očitate, kar ste sami pred tem počenjali. Vi lahko kimate z glavo, kolikor hočete. Kakšen je pa bil odnos med vašim ministrom Poklukarjem in bivšo generalno direktorico Bobnarjevo, pa boljše da jaz tukaj ne spregovorim, ker ni za javnost. Ker ni za javnost. Jaz pa vem. Ljudje, ki delajo v kabinetu ali pa na generalni policijski upravi, pa vedo povedati, kakšen je bil odnos bivšega ministra Poklukarja do ženskega spola in do generalne direktorice policije gospe Bobnar. Bolje, da o tem ne spregovorimo, pa vendar. Govorite, da nekatere kadrovske stvari gredo mimo dr. Antona Olaja. Ničesar ne gre mimo dr. Antona Olaja, ničesar, to je laž. Dr. Anton Olaj je bil na predlog ministra imenovan za generalnega direktorja in on je odgovoren za policijo in kompletno kadrovsko strukturo. ja ne boste ministru prepovedali, če pozna kakšnega kriminalista ali ima prijatelja v policiji, da ne sme imeti razgovora z njim. Tako kot jaz, ki poznam en kup policistov, imam en kup prijateljev, da ne sme nihče mene obiskati v kabinetu ministra. Pa lepo vas prosim, pa kje mi živimo. Tako kot ste meni želeli očitati, kaj sem večkrat delal pri generalnem direktorju policije. veste, kaj sem delal? Ukvarjal sem se s problemi policije, to, kar prejšnji minister ni rešil problema. Da je podhranjena pomorska policija, da nima niti enega plovila,

Eno majico za celi dan v letni sezoni. Še danes nimajo pomorska policija uniforme, 30 let po samostojnosti nimajo svoje uniforme. Kakšna je helikopterska eskadrilja? Kakšna je mornarica slovenske policije? Kakšni so pogoji na policijski upravi Ljubljani za delo ali pa na Štefanovi ulici MNZ? Ta vlada bo ta problem rešila, je že. Nekateri ste omenjali odnos sindikata z vodstvom MNZ-ja.

vse. S PSS-jem smo se vse dogovorili. Je pa res, da je drugi sindikat užaljen, ker smo se mi vse dogovorili, da policisti, nadzorniki na državni meji dobijo 150 evrov vsaki mesec, bruto, zraven, policisti na ulici 140 evrov, tehnično osebje, podpora logistiki, v policiji, to so čistilke, puškarji, vzdrževalci vozil, administratorke, pa 100 evrov. Ker si zaslužijo. Ne vem, zakaj vi prej tega niste uredili, za slovenske policiste. In očitat politično kadrovanje. Lepo vas prosim. Kje, kdaj, kako? Prezirate pa nadzore, ki so bili na NPU-ju in generalni policijski upravi narejeni, to pa prezirate, pa jih vi dobro poznate, gospod Medved, zelo dobro, ker veste nekaj več, kar vem jaz, minister ali pa celo direktor policije. Na odboru ste izjavil par besed, ki ste neposredno bil v stiku ali pa imel informacijo, kaj se dogaja v notranji zaščiti, v zvezi / nerazumljivo/ kadrovske zadeve. In na odboru sem vas jaz lepo opozoril, da ste pa dotično osebo, ki je sicer niste vi imenoval z imenom, priimkom, na nek način namočil, ker ste o vsebini govoril, ki je lahko vedela samo ta oseba. Pa ste sicer to zanikal. Mene osebno pa ne boste prepričal. Ampak jaz se danes tukaj, kot predstavnik Vlade, sprašujem, kdo je spolitiziral policijo, da vi več veste, kot pa direktor policije?

Iz vaše razprave sem pa jaz zasledil, da vi pa ste vedel. Kako je to mogoče? In to iskreno tukaj povem in sem vam tudi povedal na odboru, matičnem. Ne rabite se bat, spoštovani gospod poslanec, da ne bo rednih volitev. Redne volitve razpiše predsednik države, Borut Pahor. Sem prepričan, da bo sledil zakonskim obveznostim, ki mu narekujejo, kdaj in kako in v katerem obdobju mora razpisat redne parlamentarne volitve. Tega si pa gospod Pahor ne bo privoščil, da ne bi razpisal rednih parlamentarnih volitev. Zagotovo jih bo, verjemite mi. Toliko demokrata pa gospod Pahor je.

dogajanju znotraj policije, predvsem pa, nenehno ponavljate, da sem bil jaz, ki sem sedel v tej dvorani, minister pa tamle, da sem jaz takrat vedel, da poteka kakšen sestanek med tožilci pa policisti. Kako? Kako? Je pa bilo, seveda, par dni prej, pa tudi minister je, mislim da, na enem odboru povedal, da policisti tožilcem niso prinesli ničesar oprijemljivega, da bi to lahko ukrepalo v zadevi vodje teh protestov. To je minister sam povedal, da niso nič oprijemljivega prinesli, pa par dni prej je bilo to v časopisu. Jaz pa potem naj bi pa z nekega sestanka… Pa kaj jaz vem, kakšni sestanki tečejo pri vas. Kar zadeva odnos med generalno direktorico policije in ministrom za notranje zadeve, Poklukarjem, sem prepričan in tudi, videl sem, seveda, večkrat, da je bil ta odnos absolutno zelo, zelo profesionalen in sta tudi odlično sodelovala, kar je pomembno. Saj ni nihče nikoli rekel, da minister za notranje zadeve ne sme sodelovati z generalnim direktorjem policije, ja, popolnoma normalno, pa tudi vi, če ste sekretar, popolnoma normalno, da sodelujete s policijo, ja kakopak.

zadeve povezane s policijo, predvsem kar zadeva plače, seveda, je bil ta odnos profesionalen. Vaš profesionalen odnos do sindikatov se pa kaže sedaj v tem zadnjem sklepu generalne policijske uprave, da morajo sindikati vse gradivo, policijski sindikati, oba sindikata, vse gradivo v zvezi z delovanjem policijskih sindikatov najprej poslati generalni policijski upravi, da ta verificira, če gredo lahko stvari v javnost. To se je pa zgodilo te dni. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Slovenija je demokratična republika. Slovenija je pravna in socialna država. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Vse to je zapisano v Ustavi Republike Slovenije, katere 30. letnico bomo obhajali konec letošnjega decembra. Načelo delitve oblasti slovenska ustava umešča ob načelu ljudske suverenosti, njegov namen pa je preprečiti zlorabe oblasti, saj gredo te vselej na račun ljudstva oziroma na račun pravic posameznika. Žal je v času te vlade v marsičem suspendirano načelo delitve oblasti, kar se še posebej izraža v vladanju s pomočjo vladnih odlokov pod pretvezo obvladovanja epidemije korona virusa, kljub temu, da je doslej Ustavno sodišče že razveljavilo vrsto predpisov. Zato bi bilo moje priporočilo vladi sledeče. Če že imate težave s spoštovanjem Ustave, težave z vladavino prava in človekovimi pravicami, težave s svobodo izražanja misli, govora, javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, spoštujte vsaj deset božjih zapovedi. Še bolje pa bo bilo, če bi se vlada, predsednik in ministri ravnali po moderni alternativi znanega dekaloga zapovedi, ki jih je bod dal Mojzesu na Sinajski gori. Prvič, bodi odprtega duha in pripravljen, da spremeniš svoja prepričanja na podlagi novih dokazov. Drugič, trudi se, da bi razumel to, kar je najverjetneje res in ne verjemi kar si želiš verjeti. Tretjič, znanstvena metoda je najbolj zanesljiva pot za razumevanje sveta. Četrtič, vsaka oseba ima pravico do nadzora svojega telesa. Petič, ni nujno verjeti v boga, da bi bili dobra oseba ali da bi živeli polno in smiselno življenje. Šestič, zavedaj se posledic svojih dejanj in sprejmi, da moraš biti odgovoren za njih. Sedmič, z drugimi ravnaj tako, kot bi sam želel, da drugi ravnajo s teboj in kot lahko razumno oceniš, da oni želijo, da se ravna z njimi. Razmišljaj o njihovi perspektivi. Osmič, odgovorni smo, da vzamemo v obzir druge, vključno s prihodnimi generacijami. Devetič, ne obstaja samo en pravilen način, kako živeti. In deseta alternativna zapoved sodobnega sveta, zapustite svet kot boljši kraj v primerjavi s tistim, ki ste ga našli. Teh deset alternativnih zapovedi današnjega sveta je povzeto po knjigi Ateistično srce, humanistični razum in upam, da bodo na vladi ravnali vsaj po kateri od teh zapovedi. Hvala lepa.

In to je ključni problem te trenutne vlade, da ima konstanten problem z besedami. Se pravi, nikoli ne držijo besede, težko se držijo besed oziroma jih tudi čisto narobe uporabljajo ali jih pa celo kar, vam direktno povem, zlorabljajo. In bom šel kar po vrsti. Glejte dejansko, kar se tiče nedržanja besede. Gospod Hojs je nepreklicno odstopil. Dejansko nepreklicno pomeni, da je zagotovo nepreklicno odstopil. Se pravi, imate ljudi, ki ne držijo besede oziroma ne želijo držati besede. Potem bojite se besed, pisanih, izrečenih kritičnih v medijih in seveda zaradi tega, ker imate pač problem s kritičnimi besedami, želite utišati in uničiti STA, RTV in od par dni nazaj tudi POP TV. TV. Če še ne veste, je gospod predsednik vlade zelo nevljudno napadel medijsko hišo POP TV na zelo, zelo grd način. Gremo naprej, potem imate z besedami spet problem, ko gre za zakonske zapise oziroma besede, ki so v zakonih oziroma ki so pravne besede. Ko dobite sodbe, imate spet problem s tem, s kritičnimi besedami in seveda napadete tožilstvo, sodišča, Ustavno sodišče in tako naprej. In to je dejansko vaš največji problem, da konstantno manipulirate z besedami, in to ste tudi danes na seji tukaj vsi s koalicije zelo dobro pokazali, pa tudi očitno imate neko, bom rekel, mogoče celo neke vrste večerno šolo na vladi oziroma na ministrstvih, kjer vas učijo tega trumpovskega uporabljanja besed, ki so eno veliko, bom rekel, skrpucalo, ampak imajo pa učinek, ki ga želite doseči, da ljudje ne verjamejo, da so zmedeni, da jih je strah, ker to je tudi bil osnovni namen teh Trumpovih nastopov oziroma samega nastopanja. In to je res velik problem pri vas. Konstantno – in to sem že tudi govoril na seji odbora – ljudje vam ne verjamejo na besedo, ne samo zato, ker je ne držite, ampak zato, ker jo konstantno spreobračate. vaš osnovni problem je beseda in to se bo tudi potem na koncu zaključilo z zadnjo besedo. In zadnjo besedo bojo imeli volivci, volivke, ki jo pač morajo dobiti. In s to zadnjo besedo bodo to tudi pokazali, da si želijo boljše družbe, lepše družbe in družbe, ki ne samo, da se z besedami igra, ampak tudi besedo drži. In vi, vlada in koalicijski poslanci ste oziroma niste, v tem primeru bom kar se obrnil direktno na državnega sekretarja oziroma bom raje kar uporabil gospoda ministra

In vi si ne zaslužite nadaljnjega vladanja oziroma oblasti, ker je to pač enostavno dobesedno preveč za to državo in to naše ljudstvo. In res je prav, da gremo čim prej na predčasne volitve, pa ne samo zato, da bi si želeli oblasti, ker če bi si želeli, res tako grozno želeli oblasti, potem bi se že vendar tudi preobrat oblasti zgodil vmes v tem času, ampak dejansko si želijo ljudje, ljudstvo ne samo, da se spremeni oblast, ampak da se spremeni vzdušje v tej naši državi, ki je trenutno dobesedno zanič. Hvala.

vi ne držite besede, pa vaš predsednik Luka Mesec. On je prelomil besedo o podpori Vlade Marjana Šarca. Vi ste zrušili vlado, (nadaljevanje) odgovornost, vi ne držite besede. Za enkrat v koaliciji držijo si besedo. Koalicija je trdna in dela. Koalicija ne izključuje, koalicija povezuje vi pa izključujete.

bom pa skoraj direktno povedal. To, kar je tudi gospod Počivalšek osebno v intervjuju v juniju povedal javno v medijih v javnost, da so bili SMC glavna gonilna sila pri ustanovitvi te nove 14 vlade. Tako, da nehajte s tem, ker so se že gospodje novembra skoraj vse dogovorili in to je to. Predlagam, da gremo naprej. Mag. Andreja Rajha, vidim, da ga ni v dvorani. Besedo ima Lidija Ivanuša, pripravi naj se Tina Heferle. Izvolite. Podpredsednik, hvala za besedo. Lep miren dober večer vsem skupaj! Strinjam se, da so razmere v Sloveniji zaskrbljujoče. Res je, ker nihče ne odgovarja, ko predsednik Vlade in minister za obrambo dobita po pošte grožnje z naboji. Nihče ne odgovarja za transparente in pozive smrt Janšizmu, ki jih lahko prosto zagovarjajo tudi ljudje zaposleni na javni televiziji, ki jo plačujemo vsi davkoplačevalci. Tistim, ki podpirajo tranzicijsko levico je dovoljeno vse pa res čisto vse. Ta seja je samo še eden poizkus oklepanja oblasti s strani leve opozicije ob tem pa je tudi zapravljanje časa in denarja vseh davkoplačevalcev. Namesto te seje bi danes lahko sprejemali zakone, ki bi olajšali katerokoli od skrbi naših državljanov in državljank. Lahko bi govorili o tistih, ki so najbolj potrebni pomoči, o Slovencih, ki živijo pod pragom revščine, ampak ne, mi ponovno govorimo in razpravljamo o tem, da slovenska levica v Sloveniji vidi le eno mogoče oblast in to je samo sebe. Prihajam iz okolja, kjer smo ljudje navajeni delati, kjer vsakoletne počitnice in polno obložena miza niso samoumevne. Poznam stiske ljudi, nekaj sem jih v življenju tudi sama doživela, ves čas delam, se borim, da bi življenje mojega otroka bilo čim lepše in čim bolj brezskrbno in vsi otroci v Sloveniji si zaslužijo takšno življenje. To je cilj, ki bi ga moral imeti vsak izmed nas 90 v tej dvorani pa ga nimajo vsi. Ne nekaterim kolegom in kolegicam tukaj je cilj izključno oblast in oprostite moram biti direktna basanje davkoplačevalskega denarja v svoj žep res ni namen te službe. Danes nismo tukaj, ker bi bila Slovenija v politični krizi. Trenutno Vlado je sestavila stranka z največ glasovi na prejšnjih volitvah. Naslednjo vlado naj prav tako sestavijo tisti, ki od Slovencev in Slovenk prejmejo največ glasov. Le tako je slišan glas vseh in tako je delovanje demokracije v polnem zagonu. Volitve bodo naslednje leto. Sprašujem se zakaj leva opozicija

Vprašanje ni, kdaj bodo volitve. Vprašanje je, kaj lahko v tem času do volitev še storimo za Slovenke in Slovence. Mene ne zanimajo obljube, zanimajo me dejanja. Dovolj je bilo takšnih sej, kjer poslušamo o tem, kako bi leve stranke morale biti na oblasti. Naša služba in naša dolžnost je, da odločamo v dobro vseh državljanov in državljank in ne v korist elit. Želim, da v tej dvorani sprejemamo zakone za ljudi, zakone za boljše življenje vseh, zakone, ki bodo to razdeljeno družbo ponovno povezali. Naj bo Slovenija država, na katero bomo vsi ponosni in v kateri bodo vsi želeli živeti. Zato, spoštovani kolegi iz leve opozicije, nehajte metati polena pod noge državljanom in državljankam Slovenije. Začnite delati v dobro vseh in začnite sodelovati. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Tina Heferle, za njo pa bo razpravljala mag. Elena Zavadlav Ušaj. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep dober večer. Moram reči, da me je današnja razprava, ki je bila zelo burna in zelo daleč od teme, o kateri bi v resnici morali govoriti, zelo razžalostila, predvsem pa me je ta zadnja razprava kolegice zelo začudila. Na eni strani se predstavniki koalicije hvalijo, da sprejemajo zakone za ljudi, po drugi strani te iste zakone, ki jih ta ista koalicija sprejema, oni sami ne upoštevajo. Na eni strani se kolegica pred mano izraža, pač skrb za vse otroke, na drugi strani se ne vpraša, kako pa recimo otroci zaposlenih na STA-ju živijo, ko jim vlada že 299 dni ne plačuje za opravljeno delo. To je ta dvoličnost, ki jo ta vlada iz dneva v dan kaže, in današnja razprava, z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh nas v tej dvorani, kaže največje dno slovenske trenutne politike. Največje dno. In skrb vzbujajoče razmere v naši državi so alarmantne. Vi lahko še tako kažete, mahate z listki, z razpredelnicami, z grafi, s takšno in drugačno gospodarsko rastjo, bonitetno oceno, ne vem kaj še vse. Lahko mahate, ampak če delate iz dneva v dan vse za to, da nam naša parlamentarna demokracija umira dejansko pred našimi očmi, potem, pa zdaj govorim spoštovanim državljankam in državljanom, ki nas morda ob tej uri še poslušajo, dragi državljani, vam to nič ne pomeni oziroma nič ne pomaga. Ker ko boste enkrat na svoji lastni koži občutili, kaj pomeni, ko v državi izgubimo demokracijo, takrat se bojim, da bo za vas, za nas že prepozno. Ta temelj demokracije, pogoj za obstoj demokracije, je spoštovanje temeljnih načel delitve oblasti, spoštovanje zakonov in zakonodaje, spoštovanje sodnih odločb, spoštovanje sodišč in sodstva, in nenazadnje je temelj demokracije tudi obstoj politične odgovornosti, ko za to nastanejo okoliščine. In dokler bomo imeli takšne predstavnike vlade, imajo za seboj takšen nahrbtnik, kot je prej lepo opisal za vsakega posebej kolega Rudi, se bojim, da še enkrat tonemo v vse prej kot demokracijo. Tonemo v nekaj drugega, v neko drugačno državno ureditev. In če se kdo sprašujemo, kaj bi pa mi, recimo mi v LMŠ-ju, naredili drugače, vam lahko takoj odgovorim. Začeli bi pri temeljih, in to je spoštovanje zakonov, ki se sprejemajo v tej hiši. Ta vlada ne spoštuje Zakona o STA-ju, ne spoštuje Zakona o državnem tožilstvu, ne spoštuje sodnih odločb, norca se dela iz vseh državljanov praktično. to, ko enkrat pristanemo na to, da pravila igre pač ne veljajo za vse enako, nam demokracija umira pred očmi. Na eni strani imamo vladne veljake, ki selektivno izbirajo, katere zakone bodo uporabljali, katere ne, na drugi strani pa imamo vse normalne državljane, ki pa plačujejo denarne globe, denarne kazni v višini več kot 2 milijona evrov na podlagi – pazite ugotovljeno neustavnih odlokov, razveljavljenih s strani Ustavnega sodišča, ki jih je sprejela ta ista vlada. To je milo rečeno posmeh vsem nam, s tem mislim vsem nam državljanom. In jaz moram priznati, da sem iskreno, iskreno razočarana in žalostna, da kolikorkoli se trudimo govoriti, razlagati, utemeljevati, citirati odločbe Ustavnega sodišča, citirati odločbo Vrhovnega sodišča, citirati odločbo Upravnega sodišča, citirati določbe zakonov, razlagati, da hierarhija pravnih aktov vendarle ima svoj smisel, računovodski standardi žal ne morejo biti nad zakonom in tako naprej, kolikor se trudimo na tak ali drugačen način, na miren ali malce bolj čustven, vedno naletimo ob steno in na vašo ignoranco. In še enkrat bom ponovila tisto, kar se mi zdi najbolj ključno, da državljani končno dojamejo, ko jim mečete pesek v oči. Lahko se pod pretvezo, da se borite za življenjske težave državljanov, lahko se skrivate pod temi besedami, ampak, spoštovani državljani, ko vam bo demokracija umrla pred očmi, ko boste končno občutili posledice neobstoja demokratične države, takrat bo prepozno. O tem pričajo zgodovinska dejstva. In jaz si ne želim za našo državo, da se to zgodi. Se pa hudo močno bojim, da pod takim tempom kot ga peljete vi, spoštovana koalicija, bomo tam še prej, preden bomo sploh dojeli, da smo tam. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima mag. Elena Zavadlav Ušaj, za njo bo razpravljala Alenka Jeraj. UŠAJ (PS SDS):** Hvala za besedo, podpredsednik. Prav lepo pozdravljen državni sekretar in ostale kolegice in kolegi. Ne bom ponavljala začetka, to kar je kolega Jure Ferjan že povedal glede izjav koalicijskih partnerjev pri odstopu prejšnjega predsednika vlade Marjana Šarca, ampak bom samo povzela,

To je bilo izrečeno in jaz kadar to preberem večkrat, vidim da dejansko te iste besede tudi uporabljate napram sedanji Vladi, kar pomeni, zakaj ste vi odstopili in zakaj ste se prvotno sploh združili. Edini razlog je bil zato, da ste izključevali največjo vladno stranko, stranko SDS in seveda predsednika Janeza Janšo. In tako je tudi danes. Edini skupni cilj, ki ste ga imeli pri podpisu sporazuma je, da ne boste sodelovali z nami, z največjo vladno stranko kot tudi ne s predsednikom Janezom Janšo. Vse ostalo se pa enako ujema. Vi očitate tej Vladi, da podtikamo razne zakone, da potikamo stvari v odloke, da kadrujemo, kadrovsko kupčkanje, da ni pravi tim, ampak da je stranka SDS tista, ki vse odloča znotraj koalicije, kar seveda spet ne drži. In da je bilo najlažje oditi, je pa povsem jasno bilo, zaradi tega, ker niste mogli več sodelovati. Ne razumem pa tega kar je izjavil pred mano kolega Medved, in sicer, da popolnoma logična in naravna odločitev je bila, da je Marjan Šarec odstopil. Jaz mislim, da tukaj notri se sprejemajo politične odločitve, če pa že gremo na neke naravne odločitve, pa ne razumem potem te trditve, zakaj pa potem se ponovno odločate za združevanje, če je to spet neka naravna odločitev. Če takrat verjetno niste uspeli sodelovati, tudi v nadaljevanju ne boste uspeli sodelovati. Pa pojdimo na predlagateljeve besede v besedilu in sicer, da v očeh tistih prvih prebivalcev Slovenije bi morala ta Vlada odstopiti. In da zaplinjamo ulice, mimoidoče, otroška igrišča, in da ta Vlada vlada samo z nasiljem. Zdaj pa vas bom jaz vprašala, ali je res to kar trdite, a na sliki vidite, da so to prvi prebivalci Slovenije? Jenull, Zlatko Stevanović. So to prvi prebivalci. Namreč to so organizatorji protestov, neprijavljenih protestov. ali res branijo neke vrednote Slovenije, če vidimo, da so na protestih simboli prejšnje države. Tudi verjetno ne. In zakaj pride do takih odločitev policije, pa je videti, protesti so nasilni. In če vse skupaj pogledamo, zakaj potem policija, ki ji očitate stalno kaj dela, da mora ščitit. Mora ščititi, če ni mirnega zbiranja in ni mirnih javnih zborovanj, mora ščititi javno varnost in te javne varnosti na teh protestih ni bilo. In tudi je morala ščititi širjenje nalezljivih bolezni. Če imamo še predstavnike v opozicijskih strankah, ki so se udeležili protestov pa brez zaščitnih mask in še pozivali so na proteste, to dejansko potem, mora potem policija sama nekaj ukrepati, če sami ne pripomorete k temu, da bi bile razmer v državi boljše. In kar je potem pika na i še bila, zakaj je bilo uporabljeno vse to kar ste izpostavili, od vodnega topa, do solzilca, zardi tega, ker sami ste spodbudili, kadar si je predsednik Janez Janša gostil vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana, ja seveda, ne moremo se pokazati navzven kakšna država smo, pa vendar moramo biti odgovorni. Moramo biti odgovorni za to, da se v naši državi ne zgodijo incidenti. Sami ste pa tudi v predlogu zapisali, da v skladu s smernicami Amnesty International o uporabi sile, se solzivec lahko uporablja samo v primerih, ko je nasilje splošno razširjeno, da bi se razgnalo množico in samo v primeru, da nasilja ne ustavijo nobeni drugi načini in to se je točno to zgodilo. Policija je pozivala, da se množica razprši, da gredo domov, ampak ne, ljudje so vztrajali, protestniki so vztrajali in tisti, ki sem jih prej omenila, so tudi še spodbujali k vztrajanju. Kaj pa ne razumem pri vsemu skupaj, je to, da kako so starši pripeljali otroke na proteste. To je neodgovorno starševstvo. Če že sami so se odločili, da bodo se udeležili protestov, naj se udeležijo, ampak ne otroke zdaj vlačit tja in potem še se tukaj razpihuje, da je policija tudi na otroke metala solzivec. Tako da je treba pogledat zadeve iz različnih kotov, zakaj so v policiji postopali na način, kot so postopali. Potem nadalje, govorite, da edina rešitev bi bila nova koalicija, ki bo skrbela za ljudi in hkrati, na današnji seji, predhodni seji, odkorakate ven iz dvorane, ko se res nekaj sprejema za ljudi, da bodo ljudje imeli nekaj več kar je najhujše, še sindikati to podpirajo, da se ljudem ne da več. In, tudi niste podpirali odločitev, ki so bile sprejete v PKP paketih, ki so tudi bile za državljane in državljanke in seveda tudi za gospodarstvo. Zato, da imamo danes take kazalnike, kot so bili povedani, da se ne bom ponavljala, ker želim pustit še nekaj časa za kolegice in kolege za mano. Moti vas verjetno pa tudi to, da ne samo koalicijski župani in tisti, ki so podporniki teh strank, ki smo v koaliciji, ampak tudi ostali, tisti, ki so mogoče bili podporniki, vas strank v opoziciji, to Vlado hvalijo in hvalijo tudi odločitve, ki jih sprejema in seveda hvalijo tudi delo predsednika Vlade, Janeza Janše. Vse to boli, seveda, da boli, ampak, rezultati kažejo, kazalci kažejo in tu, to je neizpodbitno dejstvo, kar je pa najhuje, je pa to, da ste v Slovenijo pripeljali misijo(?) Evropskega parlamenta, ki naj bi ugotovila dejansko stanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic, pod vodstvom /

Vse ostalo, da javne institucije v Sloveniji delujejo in da bistvenih ugotovitev, da ni bilo nobenih sistemskih kršitev v Republiki Sloveniji in niso imeli kaj podati. In, tudi ni razlogov, da bi Evropska komisija in Evropski parlament nad Republiko Slovenijo ukrepali. In zdaj tu ste izgubili še tiste adute v rokah, ki ste jih imeli. Zato potem morate sklicevati takšne seje, kot je današnja, da se potem lahko sliši mogoče še tistih par besed, ki se jih lahko sliši, ker mislim, da kaj dosti več vam tudi ljudje ne bodo verjeli. Še huje pa je to, kajne, ker, na konec koncev hočete pokazat, da Slovenija ni cenjena pri evropskih državah. Ne, predsednik slovenske Vlade, Janez Janša, je prejel nagrado osebnost leta 2020, srednje in vzhodne Evrope, za izjemne dosežke in prispevek voditeljsko(?) Evrope / aplavz v ozadju/ in to vas boli, to je dejstvo, boli vas in mi bomo delali uspešno naprej… za Republiko Slovenijo, za varstvo tistih, ki pridejo v Republiko Slovenijo in za to, da bomo uspešna članica Evropske unije. Hvala lepa. Glejte, kolegi, predlagam, da ste do svojih kolegov spoštljivi. Nobenega posebnega razloga ni, da bi tukaj motili eden drugega. Lepo prosim, da se držite tega, ker sicer bomo izvajali druge zadeve pa ni nobene potrebe. Prišlo je sicer vmes do naknadne spremembe. Tako, da bo najprej dobil besedo Jože Lenart, potem pa Alenka Jeraj. Hvala za besedo. Ja, toliko je danes bilo slišati iz vseh strani. Ogromno je bilo neke hvale kaj je ta Vlada naredila, vendar bi jaz želel sedaj, spoštovane predstavnike Vlade, vprašati naslednje. naslednje. Danes od začetka seja že dopoldne sem se lotil ene analitskega pristopa k Proračuna Republike Slovenije od leta 2019 pa do leta 2023. In sicer ugotavljam naslednje. Vlada 2019 je pustila dolg 31 milijard 740 milijonov. Proračun 2020, ki je zaključen je ostal dolg 3 milijarde 486 to se pravi dolg se je povečal na 35 milijard 226. Leto 2021 nam grozi dolg dodatno zadolžitev, zaradi primanjkljaja 3 milijarde 958 in skupni dolg, javni dolg Republike Slovenije se bo povečal na 39 milijard 184 milijonov. Leto 2022, proračuni v sprejemanju. Primanjkljaj 2 milijardi 472, dolg se povečuje na 41 milijard 656 milijonov. Leto 2023, proračun je bil obravnavan. Zadolžitev primanjkljaj milijardo 518, dolg se povečuje na 43 milijard 174 milijonov.

Jaz sem bil dolžan leta 2019 15 tisoč 333 evrov. Danes to se pravi po proračunu 2023 pa bom 20 tisoč 857 evrov. Kaj to pomeni? Kam nas ta Vlada pelje z vsemi temi problemi, ki jih imamo s tem trošenjem, ko govorite kam vse kaj dajete? Največji problem pa je, da je samo zadolžitev leta 2023, da je zadolžitev še samo ta primanjkljaj še samo milijardo 518 pa pomeni, da veliko sredstev to se pravi povečan ne občinam ne javnim plačam niti obresti niste povečevali, ker vemo, da se dvigajo in ta dolg narašča. Hvala lepa. Vsaj tisti, ki napadate bi predlagal, da napadate z vsebino, ki ste jo predložili v dokument.

Sedaj tudi EU je za to, da se zmanjša v naslednjem desetletju javni dolg tudi sprejela odločitve o tako imenovani razdelitvi sredstev za blažitev covid situacije in Slovenija je dobila tu velik denar. Vi dobro veste koliko milijard, saj ste tukaj sprejemali program. Gospodarska rast, ki je tista, ki tudi zagotavlja boljše finančno stanje predvsem pa kondicija države, da si ta javni dolg lahko poveča. Na eni strani se poveča na drugi strani glede na gospodarsko rast je zagotovilo, da se anuitete, ki so kakorkoli povezane z javnim dolgom v nekem doglednem času tudi zmanjšujejo. Glede na sprejemanje proračuna Državnemu zboru za 2022, 2023 je razvidno iz vseh

Hvala za besedo. Naj na začetku povem, da tisti, ki ste zahtevali sejo z napisom, da so zaskrbljujoče razmere v državi in nujne predčasne volitve, v državi je vse narobe, vas pa od 35 podpisanih tukajle sedi 8, 10, povprečno, tako da očitno niti sami ne verjamete temu, kar ste napisali. na zadolževanje in vse te stvari so že drugi odgovorili, jaz bi kolegu Rajhu, če ne bi odšel, samo povedala, da je njegova predsednica dala tajkunskim bankam denar, da so jih dajali naprej tajkunom, z ministrom Čufarjem sta kar dobre stotine milijonov dajala v Faktor banko, Probanko in tako naprej. Njeni kolegi v NLB-ju pa Jankoviću in vsem drugim gradbenim baronom. In še enkrat, kreditov ni dajal Janez Janša in jih ne daje predsednik vlade, ampak jih dajo bankirji, in zato bi moral danes tudi kdo sedeti, so pa za nagrado dobili milijonske odpravnine, a ne, za to, kar so delali. Zdaj pa k temi, a ne. 42. člen pravi, da je zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Ponavljam, do mirnega zbiranja. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Vse to pri nas imamo in zato so vsi ti shodi, ki so se dogajali ali pa se dogajajo od lani, niso v skladu z zakonom. Nam očitate, da se ne držimo zakonov, ko jih pa kršijo protestniki, je pa vse okej. Torej, zelo jasno je, kaj potem, ko Ustava tole pove, temu sledi Zakon o javnih zbiranjih. In tam je določeno, da mora tisti, ki organizira shod, ga prijaviti, dobiti soglasje lastnika, kjer bo hodil, če dela to na cesti, mora dobiti dovoljenje za zaporo ceste in tako naprej. Pri nas pa vemo, da tile protestniki in organizatorji kršijo stalno zakon. Protesta sploh ne bi smelo biti, ker če ni prijavljen, protesta ne sme biti in ga mora policija razpustiti, ne pa da tamle jih čuva in zapravljamo denar, zato ker se nekateri afnajo po cestah. Lahko ti protestiraš, ampak je treba shod prijaviti, si potem na trgu ali nekje, ne pa da ogrožaš življenja na cestah in tako naprej. Predstavljajte si, da bi zadnjič, ko so šli na obvoznico, se zgodil nalet, bi koga avto povozil in tako naprej. Najbrž bi bil Janez Janša kriv, kot je za vse kriv v tej državi. Zdaj v sredo, 6. oktobra, ko je bilo v okviru predsedovanja ta vrh EU zahodni Balkan, so se, je sredin protest postal protest v torek, Kjer se je napovedovala blokada cest, onemogočanje izvedbe mednarodnega srečanja in tako naprej. Protest je organiziral kranjski svetnik Zoran Stevanović, ki je vzniknil v zadnjih tednih, a ne, seveda, ker nihče doslej ni bil kaznovan, se je tudi on odločil, da bo organiziral shod, ki ga ne bo prijavil, a ne. Pri tem je že organiziral shod proti pogoju PCT in je morala posredovati policija, ker je, se je izrodil v izgrede. Dan pred tem je bil pri gospodu Pahorju, kjer smo se lahko samo začudili, a ne, da sprejme nekoga, ki je bil zaradi popivanja, streljanja in zavarovalniške goljufije izključen iz policije. Sedaj na ulici grozi, spodbuja k nasilju, h kršenju javnega reda in miru. In gospod Pahor ga sprejme. Nora država, bi lahko rekli, ne. In kar naenkrat ne vemo, da je on organizator, čeprav na shod pripelje ozvočenje, vabi posameznike na mikrofon, da nagovarjajo ljudi, in tako naprej. torkov, ta torkov protest je potem ušel iz nadzora, a ne. Seveda, ko je Zlatan Čordić povabil protestnike, naj gredo na ulico in tako naprej. Ga tudi poznamo, a ne, vdrl na državno proslavo, nadlegoval direktorja NIJZ-ja, iztrgal kamero snemalcu, nadlegoval harmonikarja na Tromostovju, da ne govorim o tem, da je izkoriščal status samostojnega umetnika, a ne, in okoli prinašal državo, ko je presegel cenzus, je ustanovil društvo, da je še tja dobival sredstva in se zdaj s tem ukvarja finančna uprava.

to niso mirni protesti, vi stalno govorite mirni protesti, ampak to zame niso mirni protesti. Tudi vsi ti pred Državnim zborom niso bili, od prvega 28. februarja lani, ko še vlade ni bilo, in so ljudje grozili s smrtjo in da je treba Janšo ubit in tako naprej, od takrat noben protest ni bil prav miren. To, da ti postaviš lutke politikov in jih kamenjaš, pa zažigaš, pa to, to zame ni mirno. Da tamle sredi trga delaš grmado ali pa da polivaš mize s krvjo in to oziroma z rdečo barvo, to zame ni mirno in to ni zame protest, na katerem ti poveš, da se z nečem ne strinjaš. In mi imamo policijo v tej državi, zato da dela red. Povedali so, da so delali po protokolih, ki jih za to imajo. imajo. Naredijo varnostno oceno. Mi smo se precej jezili, ko so tukaj letele kocke v parlament, ko so bile razbite šipe in tako naprej, in smo se spraševali, kako je policija tako slabo ocenila, da so prišli praktično do vrat in metali bakle v stavbo in tako naprej. To zame niso mirni protesti in take proteste je treba sankcionirat. Izgredi so to, ne protesti. In pravilno je, da policija ukrepa, in tudi pravilno je, da bi vsi to obsodili, ker enkrat boste pa dobili granitno kocko v glavo ali pa eno molotovko v glavo. Ne vem, kaj bo potem, kdo bo takrat kriv. In ker se nikomur nič ne zgodi, si dovolijo vsakič več. Jaz sem povedala pred enim letom, ko smo gledali napise, smrt Janšizmu, da bo vsakič hujše. In dejansko je. Sem povedala gospodu Šketi, generalnemu državnemu tožilcu, če ne bodo ukrepali, bodo stvari šle naprej. Vsakič hujše je, zdaj že pošiljajo metke, naslednjič bo nekdo nekoga ustrelil. In vi greste potem na tak protest in s tem dajete legitimnost, dajete pogum vsem tem, ki pač kršijo vse, kar se v tej državi da kršit. Jaz sem prepričana sicer, da ljudje vidijo to vašo destruktivno držo, in tudi ne boste se mogli izognit temu, da rečete, da vi ne podpirate nasilja in ne vem kaj. Če se tam pojavite in nekajkrat ste se pojavili mnogi od vas, mnogi od vas, ti, Fajonova, Siter, ne vem, Štromajer, cel kup pač,

tudi vi kršite zakon in tudi vi bi mogli bit oglobljeni, ker ste na takem shodu. Ampak saj ljudje vidijo to vašo destruktivno držo in da pač ste proti vsemu, proti maskam, proti temu, proti onemu, v naslednji sapi pa govorite, da smo mi krivi, da ni da ni dovolj ljudi cepljenih, da se epidemija širi in tako naprej. Mi delamo za to, da bi se virus omejil. Vi pa delate v drugi smeri, zato ker take težave z državo oziroma s to vlado, ampak ni problem vlada, mi se moramo vsi skupaj boriti proti virusu. Samo še to. Zdaj govora je bilo tudi o kadrovanju. zame je učinkovito kadrovanje to, da neučinkovite ljudi zamenjaš s tistimi, ki znajo kaj naredit in to tudi naredijo in so potem rezultati. Mi smo pa na položajih gledali ljudi, od katerih ni bilo nič. Prej sem omenila bankirje, ki bi morali v zaporu sedet, pa so dobili milijonske odpravnine. Nikogar niso v vseh teh letih, na Islandiji so v pol leta zaprli, ne vem koliko, 60 bankirjev, pri nas nismo niti enega, pa smo dali 5 milijard v banke zaradi luknje, ki so jo naredili bankirji. Imeli preiskovalno komisijo v tem Državnem zboru, ki jo je vodil dr. Logar, poslali ovadbe in tako naprej, pa se ni nič zgodilo. Tako da vsi ti vaši sklepi, ki smo jih itak zavrgli že na seji odbora, tudi Zakonodajno-pravna služba vam je povedala, da ne more, da to ni v pristojnosti Državnega zbora. Ali bo enega ministra zamenjal, je stvar predsednika vlade, ali bo razpustil vlado, je stvar predsednika vlade, ne

21.35** (nadaljevanje) zagotovljena pravica do mirnega zbiranja do javnih zborovanj in da je to dopustno omejiti, sicer z zakonom, če to zahteva varnost države, javna varnost oziroma varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. In v preteklem letu je Ustavno sodišče že odločilo, da je bilo v Sloveniji pravica do mirnega zbiranja kršena s tem, ko so se vsa zbiranja prepovedala. Ampak poudariti je potrebno še nekaj. Danes smo velikokrat slišali, da so neorganizirani shodi nezakoniti, nelegitimni, kar absolutno ne drži. Zakon o javnih zbiranjih pozna kategorijo »neorganiziranega shoda«, ki ga določa kot ne načrtovanju zbiranja ljudi brez organizatorja zaradi izražanja mnenj, spoštovana kolegica, lahko me poslušate, in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur. In policija mora zagotoviti varovanje neorganiziranega shoda, razpusti ga lahko le ob morebitnem izvrševanju ali pozivanju k izvršitvi kaznivih dejanj, motenja javnega reda, oviranje javnega prometa ali nevarnosti za zdravje ljudi. Torej, pomembno in bistveno je, da ti shodi niso nezakonito, nelegitimni, kakor želite in danes konstantno ponavljate. Ti shodi, tudi če niso prijavljeni, so v okviru, ki ga zakon sam po sebi določa. Hvala. ne skakati v besedo govorniku. Ni nobene potrebe. Dal bom besedo vsakemu, ki bo zaprosil za njo, če bo imel na razpolago čas ali če bodo za to poslovniške podlage. Nima pa smisla, da se na tak način sedaj zadeve pelje v vode, ki niso produktivne. Predlagam, da nadaljujemo razpravo. Želite? Repliko? Upam, da bo replika. Izvolite, Anja Bah Žibert. Predsedujoči, je replika. Prej je bilo rečeno, da moramo neke stvari razčistiti, ampak očitno se tukaj pač ne razumemo. 6. člen zakona je popolnoma jasen: prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj ali z namenom povzročanja nasilja, motnje javnega reda oziroma oviranja javnega prometa. Potem imamo tudi naslednje: prireditev na katerih je potrebno dovoljenje. Potrebno je dovoljenje za vsako prireditev na kateri se pač uporablja nek odprt ogenj in če bo udeležencev udeležencev več kot 3 tisoč. Tako da je zakon povsem jasen. In ve se tudi za katere prireditve ni treba prijaviti. Tudi to določa zakon. To vam berem iz zakona, kolegica. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo? Besedo ima Primož Siter, za njim bo razpravljal mag. Marko Koprivc. (PS Levica):** Hvala lepa za besedo. Hvala Meira, ker si tako, se vidi, da si iz foha pravniškega, pojasnila tole dilemo okoli katere se sučemo že nekaj časa. Bi jo odprl tudi jaz tako iz bolj ljudskega gledišča in najprej zahteval javno prepoznanje, da sem morebiti od vseh poslancev jaz najbolj frekventen

bedno je poslušati vse te kvazi izgovore na temo upravičevanja policijskega nasilja in solzivca, ker govorimo prav o tem. Govorimo o policijskem nasilju. Sploh s strani neke politične opcije,

neprijavljeni in nelegitimni in to od politične opcije, ki leto in 8 mesecev servira samo tako rekoč nelegitimne ustavno sporne in sicer družbene nesprejemljive ukrepe v času takšne družbene preizkušnje v kateri smo. In zdaj, spoštovani sekretar, vprašali ste v eni od svojih uvodnih predstavitev, koga tepe policija, v luči tega, da se policija obnaša sporno na protestih, koga tepe policija. Spoštovani sekretar, mene. Osebno. Tole sem dobil v hrbet, policist me je zbil na tla. In ker sem fotografiral shod, katerega niti udeleženec nisem bil, ampak sem se sprehodil iz Državnega zbora tisti torek proti domu in sem fotografiral policijsko enoto, sem dobil solzivec direkt v oči. To je, koga tepe policija. In da ne govorim o drugem delu te serije, ko so potem se policisti opravičevali, ko so izvedeli, da pa je tukaj politični funkcionar ker tega problema pa oni ne želijo imeti. Ker političnega funkcionarja je treba obravnavati drugače kot vse ostale državljane. In se opravičevali in moledovali, da ne štartam kakšnega postopka. Ampak to je samo vrh ledene gore pri problemih, o katerih danes govorimo. Mi imamo eno leto in osem mesecev dolg seznam vsak dan kakšne afere, kakšne nelegitimnosti, kakšne ustavne spornosti, spoštovani državni sekretar. In predolg seznam je , da bi zdaj v svoji kratki razpravi vse osvetlil. Lahko pa se na kratko sprehodim samo po seznamu spornih točk dela te vlade od danes. Imamo eno 800 milijonov globoko luknjo v proračunu na račun davčnih odpustkov letno, imamo 400-milijonsko luknjo v občinskih proračunih, imamo privatizacijo oskrbe starejših, ranljivih, invalidov in tako naprej - pa to je samo danes. In če sem začel, ne bom šel, nimam časa iti v vse detajle, ampak če sem začel s protesti, bom zaključil s protesti. Ta torek, spoštovani sekretar, je nekdo na Twitter zapisal »a gre lahko, prosim, policija domov, da bo konec shoda?«, da bo konec protesta. Zaključim s prebesedenjem tega: a gre lahko, prosim, ta vlada domov, da bo konec krize?

Slovenska policija ne tepe nikogar. Uporablja prisilna sredstva pa zoper tiste, ki ne upoštevajo odredb policije. In spoštovani gospod poslanec, niste želeli podati pritožbe zoper policista. In zaradi javnosti bom prečital ugotovitve policije v zvezi s tem dogodkom. Poleg tega smo s poslancem Primožem Siterjem opravili razgovor, v katerem je povedal, da ga v hrbet ni zadel izstrelek, temveč tulec. Povedal je še, da ne more potrditi, da bi ga sploh zadel policist, da pa je sprva tako mislil, ker se je obrnil v smeri, kjer so stali policisti. Pojasnil je, da bo povedal po pravici, da je tam pred policisti stalo tudi veliko ljudi in da dopušča možnost, da ga je zadel kdo od njih, ko so metali razne predmete in je možnost, da je kdo namerno in naključno vrgel tudi tulec in ga pri tem zadel.

(PS Levica):** Ne pozabite, da sem ugodil prošnji policista, ki me je moledoval, da proti njemu ne štartam nobenega postopka, ker se je bal svojih nadrejenih. Okej? To je klima v policiji.

namerno izpostavljati. Bi se pa najprej uvodoma, če smem, dotaknil besed, ki jih je pred nekaj minutami izrekla gospa Alenka Jeraj in so čista laž. Namreč Alenka Jeraj je danes ponovno ponovila laž, da smo Socialni demokrati pozivali in bili prisotni na nasilnih protestih, ki jih organizira Stevanović. ponovim ponovno, da ne jaz ne moja predsednica Tanja Fajon ne kolega Matjaž Nemec nismo nikoli in nikdar ne pozivali na nasilne proteste in še manj bili prisotni na teh protestih. To isto je izrekel že podpredsednik SDS in notranji minister gospod Hojs, zaradi česar ga s kolegom Matjažem Nemcem toživa. To je čista laž in lepo prosim, da se teh laži ne ponavlja. Je pa res, da sem bil jaz večkrat in tega ne zanikam, prisoten na petkovih protestih, ki so nenasilni in ki so opozarjali na to kar opozarja 80 ali več procentov državljank in državljanov Republike Slovenije. Namreč, da ta Vlada zlorablja epidemijo in vse svoje vzvode oblasti zato, da bi si podjarmila vse inštitucije v državi in to je seveda nedopustno in prav je, da tako civilna družba na zborovanjih kot tudi politika in vsi ostali opozarjamo, da je to nedopustno. In lepo prosim, da nehate zavajati in nehate lagati. Bil sem pa, kot rečeno, prisoten večkrat na teh petkovih protestih in še se bom udeleževal, ampak petkovi protesti niso bili nasilni. In petkovi protesti niso bili proticepilski, tako da lepo prosim, ne zavajajte.

zelo trpi in pač tako kot vse ostale inštitucije, tudi Državni zbor očitno na nek način prikrajšan zaradi teh vaših novih metod vladanja. In če se lahko vrnem na marec… **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:**

ne sodi v neko parlamentarno normalno delovanje. Bi pa rad poudaril, da pač delovanje te Vlade je hudo hudo škodljiva za to državo in to se je izkazalo že malo po tem, ko ste prevzeli oblast v državi. Upam si trditi, bom ponovil to še enkrat, da s prevaro namreč volivke in volivci, ki so glasovali za stranko SMC, in za stranko niso glasovali za Janševo Vlado. Obratno. Pred volitvami in tudi v povolilnih dogovarjanjih sta obe stranki dali jasno zavezo, da v Janševo Vlado ne bosta šli. In kaj je to drugega kot prevala volivk in volivcev. In tudi potem, spoštovane kolegice in kolegi, iz tako imenovane liberalne sredine, potem ko ste videli kam dejansko ta Vlada vodi, ko ste videli, da je edini namen te Vlade zlorabiti epidemijo za prevzemanje medijev, za žaljenje novinarjev, za žaljenje vseh drugače mislečih državljank in državljanov, za sramotenje Slovenije v tujini, za čestitanje našega predsednika Vlade neizvoljenemu predsedniku Združenih držav Amerike, rekoč, da

(PS SD):** …da se razkrajajo temelji demokracije v Republiki Sloveniji, da delujte proti ustavno. Da razkrajate medijski sistem, sodstvo, da zlorabljate policijo za politične namene stranke SDS. Za to ni kriv Janez Janša za to so krivi vsi tisti, ki so omogočili to oblast. Janez Janša je pač tiran in je diktator in to smo nekateri vedeli že od nekdaj. Ko se je pa izkazalo…

Replika Monika Gregorčič. **MONIKA GREGORČIČ (PS SMC):** Hvala lepa, podpredsednik. Želela bi replicirati kolegu Marku Koprivcu, ker se ponovno dogaja, da se poslanski kolegi sklicujejo in blatijo kolege iz SMC, našo poslansko skupino, našo stranko, ker je v ključnih trenutkih izbrala dovolj poguma in se odločila za vstop v novo koalicijo. Kolega Koprivc in vsi ostali v »kul« koaliciji v programu SMC nikoli ni bilo napisano, da s kom ne bomo sodelovali niti z SDS niti z levico. Še pa, ko govorite tako nespoštljivo o nekih klanjanju tiranov, tiranom lepo prosim obstaja neka slika pred nekim spomenikom v centru Ljubljane, kjer se vi klanjate. Hvala lepa. Postopkovno najprej je zaprosil mag. Marko Koprivc. Izvolite, imate besedo. **MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Poglejte, podpredsednik. Vzeli ste mi nedemokratično besedo. Jaz bi prosil, da Državni zbor glasuje o tem odvzemu besede. Potem bi pa prosim, da mi dovolite, da nadaljujem s svojo razpravo,

Je pa bila dana jasna zaveza in obljuba in volivci so, potem to obljubo vzeli za res in poslali poslance SMS v parlament v takem in takem številu, zaradi te obljube. Tako, da naj se ne spreneveda kolegica, razložite ji te pojme. Hvala. Hvala lepa. Najprej bomo odločili o postopkovnem predlogu mag. Marka Koprivca. Sedaj opozarjam vas dal bom na glasovanje. Če bo nesklepčno, potem bodo poslanci, ki niso prisotni in če ne bo kvoruma ob dnevni zaslužek. Vztrajate pri postopkovnem predlogu? V redu.

besedo. Če boste glasovali za ta sklep, potem bo Koprivc brez besede, če ga boste pa zavrnili, potem bo pa kolega Koprivc dobil besedo. Najprej glasujemo, potem bomo pa šli s postopkovnimi predlogi naprej.

Kolegu sem odvzel besedo, kolega je protestiral zoper odvzem besede in o tem glasujemo. Zdaj, če boste glasovali za, sem prej povedal, bo obveljala moja odločitev, če boste glasovali proti tej moji odločitvi, potem bo dobil kolega lahko besedo za razpravo. Glasujemo drugič.

22. uri in pa 6 minut.

Prisotnih je 22 poslancev, torej glasovanje, seja ni sklepčna, glasovanje ni bilo sklepčno, zato prekinjam sejo. O nadaljevanju seje boste obveščeni kasneje. Lahko noč, prijetno pot domov.